Уважаеми народни представители, продължаваме с разискванията по Закона за подземните богатства – неговото изменение и допълнение, внесен от Министерския съвет.

Има ли желаещи да участват в разискванията по Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства? Има ли желаещи? Заповядайте.

Благодаря, уважаеми господин председател. Дами и господа народни представители, във връзка с внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства ние отчитаме, че безспорно проблемът за безопасното управление на минните отпадъци е изключително актуален. Не е решен адекватно както от гледна точка на нормативната уредба, така и в конкретен практически план. Многобройни са табаните и хвостохранилищата, които създават рискове за здравето на хората и за околната среда, за обезвреждането и обезопасяването на които не се предприема нищо. Имайки предвид тези факти очевидно, че изменение и допълнение на действащия Закон за подземните богатства с оглед подобряване на нормативната уредба, е необходимо. Основната част от предложенията отстраняват съществени непълноти и пропуски и дават отговор на част от забележките на Европейската комисия, поради което ние ще се въздържим от подкрепа на този законопроект. Ние смятаме, че той има някои съществени пропуски. Първо, липсва какъвто и да е опит да се реши въпросът със съществуващите депа за минни отпадъци, които са останали след прекратяването на експлоатацията на минни обекти, особено тези, които са държавна собственост. Крайно време е да се дефинират ясно ангажиментите на държавата, да се разработят процедури и да се определи времеви период за отстраняване на тези язви. Не бихме могли да обсъждаме въпроси, които са свързани с минните отпадъци и тяхното управление, като неглижираме, премълчаваме или отминаваме съществуващи проблеми. Второ, считаме, че в противоречие със заявеното намерение за намаляване на административната тежест, се въвеждат ненужни и безсмислени процедури, от които не произтичат никакви действия. Такъв е случаят с предложенията, които предвиждат задължение на министъра на околната среда и водите да изпраща на министъра на икономиката и енергетиката ежегодно обобщена справка за случаите, в които е била засегната стабилността на съоръженията за отпадъци или са констатирани въздействия върху околната среда. В закона не са предвидени действия, които всъщност произтичат от тази ненужна чиновническа справка. Следва да се има предвид, че отговорността за състоянието на съоръженията и изпълнението на плановете за управление на отпадъците носят собствениците и Министерството на икономиката и енергетиката, те са длъжни както да предприемат незабавни действия, така и да поддържат база данни за наличието на подобни събития. Неприемливо е също така изискването компетентният орган, който и да е той, защото не става ясно от текста, да издава документ, удостоверяващ, че планът за управление на минните отпадъци не противоречи на плана за управление на отпадъците. двата документа се разработват от ръководството на съответната фирма и тяхна е отговорността двата документа да са в съответствие. Трето, в редица текстове, които касаят регламентиране на срокове, се използват неясни формулировки, недопустими за закон, който има амбицията да регламентира ясни процедури и ангажименти.

Четвърто, предвижда се ежегодно Министерството на икономиката и енергетиката да публикува списък на закритите съоръжения за минни отпадъци, включително на изоставените, които причиняват сериозни отрицателни въздействия върху околната среда. Още веднъж подчертавам, че Министерството на икономиката и енергетиката не може да бъде само един регистратор и наблюдател, а трябва да има задължението да предприема конкретни действия за елиминиране на рисковете от тези съоръжения. Този пропуск не е случаен и той категорично трябва да бъде отстранен. Пето, изключително важен пропуск – в закона няма текст, регламентиращ ясно отговорностите на определена институция за контрола и безопасността на съоръженията за минни отпадъци. Считам категорично, че трябва да се направи допълнение в текста по този въпрос и това е абсолютно необходимо и с оглед преодоляване на практиката да се прехвърля отговорността и в крайна сметка да се забравя за решаването на проблемите. Не намирам за необходимо на този етап да отбелязвам многобройни случаи в този текст на некоректни формулировки, отстраняването на които е наложително, поради възможности за неправилно тълкуване на разпоредбите. Самият факт, че бяха дадени различни становища от Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката и енергетиката означава, че текстът не е в съвършената си форма.

Чуха се неща, по които някой няма ли да вземе отношение? Няма реплики. Други желаещи да се изкажат? Има ли желаещи да вземат отношение по Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства?

Заповядайте, за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2014 г. проведено на 22 януари 2014 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 402-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2014 г. На заседанието присъстваха от страна на вносителите Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие”, Александрина Димитрова – началник отдел „Възобновяеми енергийни източници”, и Валентина Илиева – началник отдел „Енергийна ефективност и опазване на околната среда”. Законопроектът има за основна цел да намали регулаторната тежест, като премахва режима за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Изискването за професионална квалификация е в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

и Наредба № 41 на министъра на образованието, младежта и науката от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”. По този начин регулирането на дейностите със съоръжения в енергийните обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и в синхрон със законодателството на Европейския съюз и изискването на нарочна професионална квалификация гарантира в достатъчна степен, че те ще се изпълняват компетентно и професионално, поради което наличието на допълнителен национален регулаторен режим представлява излишна тежест върху стопанските субекти, заети в тези дейности. В изпълнение на същото решение се правят промени и в Закона за енергийната ефективност. Чрез тях ще се намали броят на изискуемите документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания, и този на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, като проверката за изпълнението на изискванията на закона ще се извършва служебно въз основа на наличните в Агенцията за устойчиво енергийно развитие данни. Отношение по законопроекта взе народният представител Делян Добрев, който коментира, че въвеждането на регистър е било направено, за да съществува определен контрол върху монтажа и безопасността при този монтаж на такива съоръжения, но ще подкрепят отмяната на нормата, защото втората част в предложението за намаляване на документацията за регистрация в Агенцията за устойчиво енергийно развитие е логична. Народният представител Таско Ерменков зададе уточняващ въпрос на вносителите. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по енергетика с 11 гласа „за”, без „против” и с 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от

Няма желаещи. Закривам разискванията по точка пета от седмичната програма и на основание чл. 54 насрочвам гласуване утре, след 9,00 ч.

внесен Волен Сидеров и група народни представители на 20.09.2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2013 г. На свое заседание, проведено на 22 януари 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс от Волен Сидеров и група народни представители и Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет.

В подкрепа на Законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, госпожа Магдалена Ташева и господин Явор Нотев изрично акцентираха, че предложението ще има превантивната функция да ограничи предизвикателния начин, по който се представя различната сексуална ориентация на участниците в публични прояви от такъв характер, тъй като подобно поведение противоречи на правилата на морала и добрите нрави. Според останалите народни представители, участвали в дискусията, предложеният нов състав на престъпление в законопроекта, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, поражда няколко съществени юридически въпроси, но не съдържа отговорите за тях.

съществено ще улесни работата на народните представители при обсъждането му. Този прецедент би следвало да се превърне в константна практика в бъдеще, тъй като ще допринесе съществено за избягване на грешки при транспонирането на актовете на Европейския съюз

предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-58, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 20.09.2013 г., и с 12 гласа „за”, нула гласа „против” и 1 глас „въздържал се”

сега са внесени два проекта. Ще моля в дискусията да се вземе отношение и по тези въпроси, за да видим какво правим.

подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2014 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерския съвет. На заседанието от страна на Министерството на правосъдието присъстваха госпожа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър, господин Борислав Петков – директор на дирекция „Международноправно сътрудничество и европейски въпроси”, госпожа Ирена Борисова и господин Георги Рупчев – държавни експерти от същата дирекция, както и господин Александър Стефанов, държавен експерт в отдел „Нормотворчество”. Законопроектът бе представен от заместник-министър Сапунджиева.

от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуално насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета.

и притежанието на порнографски материали при работа по сигнал или случай. След проведеното гласуване с резултат: „за” 13 гласа, без „против” и „въздържали се” Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерския съвет на 19 декември

относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Волен Сидеров и група народни представители На свое заседание, проведено на 7 ноември 2013 г., Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. От името на вносителите законопроектът беше представен от господин Ради Стоянов – заместник-председател на комисията. Законопроектът предлага промяна в Наказателния кодекс, с която се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 до 10 хил. лв., който манифестира публично своята или на други хомосексуална ориентация или принадлежност. Господин Стоянов заяви, че от 2008 г. по време на така нареченото така нареченото „Шествие за гей права” българското общество е дълбоко скандализирано от поведението на организаторите и участниците в него, които демонстрират из софийски улици неприкрит разврат и морална разпуснатост. Министерството на правосъдието не подкрепя внесения законопроект. Според директора на дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти” в Министерството на правосъдието госпожа Диана Вакарелска създаването на този нов член ще бъде в противоречие с Конституцията на Република България, с международните договори и общоевропейското право. Тя подчерта, че в Закона за защита от дискриминация се забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, установени в закон или международен договор, по който Република При проведените дебати бяха изказани мнения срещу предложеното допълнение в Наказателния кодекс. Отношение по законопроекта взе и председателят на комисията. Според него аргументите на вносителя не са убедителни, а посочените за инкриминиране деяния не са с обществено опасно с обществено опасно значение и по никакъв начин не уязвяват обществените отношения. След проведената дискусия Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите с 1 глас „за”, 10 гласа „против” и 5 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Волен Сидеров и група народни представители.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кърджалиев.

искам да представя пред Вас Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който сме направили от партия „Атака” и е предназначен най-вече за ценностната и моралната система на България – на българските граждани и българското общество. Самата същност на промяната е: добавя се нов чл.155в, който гласи: „Който манифестира публично своята или на други хомосексуална ориентация или принадлежност чрез организации или участие в митинги, шествия, паради или средства за масова информация и интернет се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 до 10 хил. лв.” Мотиви. На 21 септември тази година щеше да се проведе от вън режисиран гей парад, финансиран от различни гей организации и лобистки групи, които за пореден път демонстрират пренебрежението си към българската държава, българското общество и българските ценности. Това, чуждото за националните интереси, традиции и морал уродливо явление, за първи път се състоя 2008 г. и оттогава до ден-днешен се провежда без никакъв адекватен отговор от страна на държавните институции. Всяка година по време на така нареченото „шествие за гей права” българското общество бива дълбоко скандализирано от поведението на организаторите и участниците в него, които демонстрират из софийските улици неприкрит разврат, сексуална перверзност и морална разпуснатост. На този фон не по-малко притеснение будят и идеите, които гей активистите лансират в публичното пространство като легализиране на бракове между еднополови двойки и осиновяване на деца от същите. През всички тези години от 2008 насам редица граждански сдружения, патриотични организации, родителски съюзи, както и Българската православна църква са изказвали своята остра реакция срещу това явление и са предупреждавали за опасностите, които крие. Правени са различни информационни кампании и други мероприятия, които са получавали подкрепа на цялото общество, а пък тази година беше реализирана и подписка срещу подготвяния гей парад, събрала подписите на десетки хиляди граждани. Важно е да споменем, че традицията за този тип противообществени прояви датира от 28 юни 1969 г., когато в нюйоркския квартал „Грийн Вилидж” избухват така наречените „Стоунуолски бунтове”. Това са серия от яростни сблъсъци между хомосексуални лица и нюйоркски полицаи, които в продължение на няколко дни завършват с десетки ранени служители на сигурността. Стоунуолските безредици са събитието, което вдъхновява организаторите на въпросния гей парад както в чужбина, така и у нас и от което те черпят своеобразна историческа легитимация. Всичко това ни кара да смятаме, че тази проява, както и подбудите й са не просто опасни за традиционните български ценности и покушение срещу обществения морал, а също така представляват публично подтикване подтикване към вандализъм и противообществени действия. Чрез тази предложена поправка смятаме, че се отговаря на обществените очаквания за закрила на традиционните за страната ни семеен морал и нравственост, както и защита на гражданския мир и обществена безопасност. Благодаря. Госпожо Сапунджиева, ще представите ли Законопроекта на Министерския съвет? Заповядайте. Има думата заместник-министър Сапунджиева да представи Проекта на Министерския съвет.

втора – „Престъпления против личността”, Раздел VIII – „Разврат”; Глава шеста – „Престъпления против стопанството”, Раздел IV – „Престъпления против паричната и кредитната система”, и Глава осма – „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”, Раздел IV – „Подкуп”. Въпреки разнородния характер на материята, която се урежда, предложенията са обединени в един законопроект, за да не се предизвиква поредица от изменителни закони за един и същи акт в близки периоди от време. Следва да се има предвид, че там, където се предлагат изменения на действащи норми от Наказателния кодекс, предложените редакции в проекта са към разширяване на приложното им поле, поради което те не би следвало да имат за последица прекратяване на висящи наказателни производства. Причините, които налагат приемането на цитирания Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, на първо място, въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г., относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета, чиито срок за транспониране беше 18 декември 2013 г. Във връзка с въвеждането на горепосочения акт са предложени изменения в общата част на Наказателния кодекс и в Глава втора – „Престъпления против личността”, Раздел VIII – „Разврат”, които включват § 1, т. 2, § 4-16 и § 20 от предложения на Вашето внимание законопроект. Предложенията са свързани както със създаването на нови престъпни състави и разширяване обхвата на съществуващите такива по отношение на сексуалните посегателства срещу деца, така и със завишаване санкциите по отношение на някои от тежките форми на този вид престъпления. За първи път в Наказателния кодекс, посредством предложения на Вашето внимание Проектозакон, се предвижда и възможност съда да налага на извършителя на престъпление от сексуален характер срещу деца наказание лишаване от право да се заема или упражнява определена държавна или обществена длъжност. С това се избягва рискът от повторно извършване на престъпление и се предотвратява възможността на осъдените лица да извършват за определен период от време дейности, които предполагат преки и редовни контакти с деца. С тези мерки се цели повишаване ефективността на превенциите и борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. В изпълнение на препоръка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа, отправена на Република България с Оценителния доклад за страната ни в рамките на третия кръг за оценка за привеждане в съответствие с международните стандарти на престъплението „Финансиране на тероризъм”, като предложеното изменение е в Глава първа – „Престъпление против Републиката”, Раздел IV – „Други престъпления от Наказателния кодекс”, § 3 от предложения на Вашето внимание законопроект. С предложеното изменение се прецизира редакцията на чл. 108а, ал. 2, за да се осигури, че криминализирането на финансирането на тероризъм обхваща по недвусмислен начин не само финансирането на терористични актове, но също така и финансирането на терористични организации и на отделни терористи, терористи, дори при липсата на връзка с конкретен терористичен акт или актове. С предложеното изменение се предприемат необходимите законодателни действия с цел да бъде пресечен потокът на всякакви средства за терористи или до терористични организации. На следващо място, промяната, която сме предложили на Вашето внимание, предвижда привеждане на Наказателния кодекс в съответствие със задълженията по Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията и към наказване на активния подкуп и търговията с влияние и в случаите, когато облагата е предназначена за трето лице, съобразно изискванията на международните антикорупционни конвенции, ратифицирани от За целта са предложени и изменения в общата част на Наказателния кодекс и в Глава осма – „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”, Раздел IV – „Подкуп”. По-конкретно с допълнението в т. 15 на чл. 93 на Наказателния кодекс се разширява определението на „Чуждо длъжностно лице” с цел то да обхване и лицата, изпълняващи функции на арбитър по закона на чужда държава и така да направи възможно наказването на подкупа и търговията с влияние с тяхно участие. Освен това се създава нова разпоредба – чл. 304в, която изрично предвижда, че наказанията за пасивен и активен подкуп и търговия с влияние са налагат и когато със съгласие на длъжностно лице или лицето, което твърди, че може да упражни влияние, облагата е предложена, обещана или дадена на друго лице. С въвеждането на тази обща разпоредба отпада необходимостта от чл. 303, който изрично предвижда наказване само на пасивния подкуп, когато облагата е предназначена за трето лице и този член се отменя. На следващо, място предлаганата промяна произтича от стартирала процедура за нарушение на № 2012/2085 по описа на Европейската комисия във връзка с неизпълнение от страна на Република България на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което е първият етап на досъдебната фаза на процедурата по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Процедурата е свързана с чл. 251 от Наказателния кодекс, като за преодоляване на констатираните проблеми са предложени изменения в общата част на Наказателния кодекс и в Глава шеста „Престъпление против стопанството”, Раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитната система”. Посредством предложените изменения и допълнения в кодекса се създават дефиниции на понятията „големи размери” и „особено големи размери” в чл. 93 от Наказателния кодекс, които към момента са определени единствено със съдебната практика. Измененията на чл. 251, ал. 1 от Наказателния кодекс целят да се инкриминира неспазването на задължението за деклариране само когато то не е спазено на границата на страната, когато същата се явява външна граница на Европейския съюз. Така в случай на неспазване на режима за деклариране на вътрешните граници на Европейския съюз ще се налага само и единствено административна санкция, но не и наказателно-правна в съчетание с конфискация. Приемането на тези изменения ще доведе до прекратяване на процедурата за нарушения на страната ни. Предвид на гореизложеното и значимостта на предложенията за законодателни изменения и допълнения моля народните представители да подкрепят внесения законопроект и да гласуват за за неговото приемане. Освен това бих искала в заключение да подчертая, защото очаквам да бъдат зададени такива въпроси, защо се внасят изменения и допълнения в Наказателния кодекс, при положение че Министерският съвет вече прие на свое заседание и вероятно е пристигнал в Народното събрание изцяло новият Наказателен кодекс. Знаете, че Наказателният кодекс е един от най-важните закони в страната. До приемането на новия Наказателен кодекс и неговото обсъждане на първо и второ четене в Парламента вероятно ще изтече достатъчно време. Освен това не сме наясно дали народното представителство няма да приеме един достатъчно дълъг период вакацио легис за запознаването на лицата и обществото, които ще работят с новия Наказателен кодекс, поради което считаме, че внесените предложения следва да бъдат приети. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Сапунджиева. Уважаеми колеги, двата законопроекта бяха представени. Откривам разискванията. Има ли желаещи народни представители, които да се изкажат по тях? Заповядайте, уважаеми господин Шопов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Темата не е нова. Тя е нова за Българския парламент, за институцията Народно събрание на Република България. Тя не е нова обаче за българското общество, за българския народ. Това е тема, която за две десетилетия и половина демокрация много често беше поставяна. Има единно становище на целокупния български народ и той сигурно в 95% се обявява против това, което ние в Наказателния кодекс с нашето предложение искаме да представим за противоправно. Българският народ живее на здрава морална и етична основа. В десетилетията, столетията и хилядолетията от своето съществуване той е формирал отношение по това явление, което е старо колкото света, за това няма спор. Няма да се спирам по въпроса дали се касае до патология, до сексуално отклонение или до отклонение. Това са други въпроси. Ще се спра на това каква е оценката на българските граждани на това, което се шири в продължение на последните 25 години като криворазбрана свобода, либерализъм или желание за проява на себе си, на особена сексуална ориентация. Въпросът за мен е, че, първо, ще започна от това, Българската православна църква, много пъти чрез Светия Синод, чрез словата на отците монаси, свещенослужещи, е изказвала недвусмислено, ясно и категорично отношение по въпроса. То е еднозначно. В Светото писание е указано как да живеят хората. В това отношение има многобройни текстове, които са недвусмислени и ясни. В този план не знам как е в други религии, в Народното събрание има представители и на такива религии. Не знам как е в техните свещени книги, не искам да се меся, не искам да се произнасям. Един техен лидер в скоро време беше заявил, че живее според най-добрите традиции на своята вяра. Ако тази вяра е в полза на това явление и манифестирането му по този брутален и нагъл начин, нека да гласува против нашия законопроект. Същото се отнася и за другите членове на въпросната парламентарна група – тяхна работа. Но от това кой ще бъде „за” и кой ще бъде „против” целият български народ ще види много неща. Темата и въпросът не е политически. Въпросът е от етично-моралните и религиозните въпроси. Затова съм сигурен, че залата ще гласува шарено. Ако някой политизира темата, това са либералстващите в България, както и в други страни и това са представители на чужди държави, чужди емисари, на енджиота в България, които специално работят в тази насока, на някои посланици, които участват в гей паради и ги подкрепят. Това е политизацията – хора, които се опитват да преобърнат широко ширещото се обществено мнение в България против това явление и против това, което искаме да обявим и да инкриминираме като противоправно. Още веднъж – с нашия законопроект ние налагаме на хората, които упражняват това явление – мъже и жени или кой знае жени или мъже, трудно е тук да се ориентираш в тази сложна мешавица, в тази хавра и в този Содом и Гомор, но тези хора могат да си упражняват спокойно това, което намират за добре, което ги вълнува, което ги тласка, което ги подтиква, което ги изкушава, което създава страстите им, но въпросът е всичко това да не го изкарваме на показ, да не се манифестира него, да не се афишира, с него да не се въздейства върху деца, върху подрастващи, върху останалите членове на обществото, да не гледаме грозните картини, които гледаме през последните години,

лакмус, опит за проверка на обществената търпимост, премерване на температурата на обществото и се вижда, че това, за което говорим, ескалира. С всяка година стават все по-силни, по-нахални, подплатени с повече пари и това върви напред без спиране. Крайно време е да се спре! днешният законопроект е изключително сериозен в това отношение – да се провери и консервативността на българското общество, да се види и това дали сме достойни представители за очакванията на хората. Тук много често се гласува различно от широкото обществено мнение, от това, което се възприема. Няма спор, мисля, че всеки един от Вас е наясно с настроенията на избирателите, на хората, които са го изпратили в тази зала. Ще Ви призова пак – без партийни пристрастия, без да се влияете от ония господарите, началниците в Брюксел или в други части и места от колониалните началници какво ни казват, какви са техните критерии за търпимост, за човешки права, за свободна воля. воля. При гласуването на законопроекта бъдете адекватни и в синхрон с очакванията на хората. Всеки да си помисли: „Как моите избиратели ще възприемат моя акт, моето гласуване – дали очакват да бъде така, или иначе?” Колкото до довода, че се готвел нов Наказателен кодекс, че там, видите ли, може да се реши проблемът. Този Наказателен кодекс се готви поне от времето, откогато аз съм юрист. Очаква се да се направи все нов и нов, той влиза в пленарната зала, влиза в Народното събрание и ето – още малко ще се гласува, но това не се случва. И този път юристите са наясно с това, което казвам. Аз не съм сигурен дали ще се гласува. В новия Наказателен кодекс няма да има никаква пречка това правило, това положение, което днес гласуваме, да

Няма желаещи за реплики. Има ли други изказвания по двата законопроекта? Заповядайте, господин Кърджалиев. Благодаря. Уважаема госпожо председател, моето изказване ще е свързано с единия законопроект – този на вносителите от Вземам повод от думите на предния оратор и заради това започвам със следното изречение: ще направя това изказване като член на едно светско общество, уважавайки всички конфесионални норми на всички религии. Дори ще подчертая дебело, че функцията, призванието на съвременния политик би трябвало да е примиряването на такива противоречия, на такива колизии, а също така – непременно трябва да кажа съвременният прочит на предизвикателствата, които самият свят, самото общество поставя пред съвременните политици. настоящият законопроект като политическа инициатива е провокация към Българския парламент, към актуалните европейски ценности и норми, приети от България,

на Министерството на правосъдието и на Министерството на здравеопазването. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми вносители! Според мен аргументите Ви не изграждат убедителна теза, че посочените от Вас за инкриминиране деяния са с общественоопасно значение и по някакъв начин уязвяват обществени отношения, свързани с половата неприкосновеност. За част от обществото, тази част която е с проявления на отказ да приема с толерантност каквото и да е различие, каквато и да е другост, може би – да, но смея да твърдя, че като цяло в нашето общество няма обективна атмосфера на нетърпимост към лица с хомосексуална ориентация. Плурализмът е в основата на демократичното общество, при това той е гарантиран от юридически норми в този аспект не повлиява обществения морал. Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който Вие предлагате, не просто не е в хармония, а е в остра и то съдържателна колизия с основополагащи за европейския и български нормативен мир документи и положение. няколко такива – първо, международни. Във Всеобща декларация за правата на човека на ООН в чл. 2 пише следното: „Признаване правата и свободите на всеки човек без различия, основани на какъвто и да е признак.” В Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа в чл. 8 е записан следният текст: „Закрила на правото на несъприкосновеност на личния живот”; в чл. 14: „Забрана за дискриминация по различни признаци”. В Международния пакт за граждански и политически права, на които България е член, в чл. 17 и чл. 26 са визирани същите тези положения. В Хартата на основните права на Европейския съюз в чл. 21 има кратък текст и той звучи по следния начин: „Забрана за дискриминация по различни признаци”. В българското законодателство – в Конституцията, чл. 6, ал. 1: „Равенство на всички хора по достойнство и права”; чл. 39, ал. 1: „Право на мнение и изразяване чрез слово, изображение и друг начин”; чл. 43: „Право на гражданите да се събират мирно и без оръжие на събрания и да манифестират”. И по-нататък. В Закона за защита от дискриминация, чл. 4: „Право на свободно сдружаване, право на собствено мнение, право на участие в митинги и манифестации, право на личен живот”; текст за забрана на дискриминация по сексуална ориентация – това е в чл. 4. В Закона за събранията, митингите и манифестациите също има два текста, които касаят това положение.

В нашето съвремие мога да използвам и друга квалификация, а именно: такъв тип законопроекти са анахронизъм.

има своя мироглед и своя хоризонт. Когато той се стесни и стане точка, той казва: „Това е моята гледна точка”. Колкото е по-малък хоризонтът, толкова по-бързо и по-лесно е изработването точно на тази гледна точка. точка. Призовавам Ви да си разширите мирогледа, защото дори и на нас да ни се иска да стоим на едно място, светът продължава напред и върви напред. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Кърджалиев. Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики? Заповядайте, проф. Станилов, за реплика. След това, още една реплика от Парламентарната група на „Атака”.

Това е единственото, което е залегнало в този законопроект, и няма защо дискусията да се изкривява, да се говори за модерност, за демодерност и така нататък. Нашият закон следва обществената нагласа на българския народ, която е безспорна – тя е против това,

уважаеми колеги. Израсъл съм сред тях и знам точно техните нагласи. Всяко лято на моите разкопки половината от работниците ми са турци, знам какво мислят те и не ми обяснявайте, че те са, видите ли, страшно демодирани. Даже напротив. не се харесва на обществото в България, затова го правим. Няма нужда да обяснявате, че юристите били от различни юридически институции и така нататък, и те били против. Те няма какво друго да говорят, защото те са нагласени в тази посока. Нагласени са да следват чуждата ценностна система – тази на англосаксите, тази на германистите, тази на романската група и така нататък. Те са стигнали съвсем друго развитие. Аз не съм сигурен дали няма да се върнат. Навремето Андре Малро известният френски културолог, написа: „Двадесет и първи век ще бъде векът на религиите и на връщането към ценностите”. Не е сигурно дали няма да стане така. Затова сме го внесли. Няма нужда да ни наричате с всякакви думи и да ни обяснявате колко сме назадничави. Специално аз ще Ви кажа, че напротив

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги,

всички Вие в тази зала знаете, на паметника на Васил Левски беше допуснато нещо, което е особено нелицеприятно. Покрай паметника на Апостола бяха допуснати пáсмина разголени мъже и жени, надрусани, пияни, веейки своите атрибути. Вие много добре знаете това. То е позор! Ето, на това се възмущавайте, господа народни представители. Това, разбира се, се случва с благословията на една жалка душица, наречена Фандъкова – кмет на София. (Викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”) И тя продължава да го прави всеки пореден Дами и господа народни представители, забравете партийните си директиви. Аз Ви съветвам да помислите за бъдещето на Вашите деца. (Реплики от ГЕРБ.) Какви деца искате да растат?

Още веднъж казвам, че това, което се случи пред паметника на Апостола, беше позор. Позор беше! Тук зад мен, господа народни представители, искам да Ви кажа, е гербът на Република България. На този герб има два лъва. Аз Ви съветвам, когато има толкова отговорни решения за вземане, да се държите като лъвове, а не като котенца. Благодаря Ви. Господин Димов, правя Ви бележка за изразните средства, които използвате от парламентарната трибуна. Има ли други желаещи за реплики? Няма. Заповядайте, господин Кърджалиев, за дуплика. Не желаете. Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се изкажат по двата законопроекта? Заповядайте за изказване,

Уважаема госпожо председател, искам да Ви помоля за кратко удължаване на времето, ако не се вместим в полагащото се. ПРЕДСЕДАТЕЛ

този пълен юридически синхрон България е първата по измиране нация в света, тоест нашата нация се унищожава целенасочено, умишлено и с така наречената „гей пропаганда”, която стига до такива нива, че в определен момент застрашава и демографската картина. Това е в пълен юридически синхрон според критиците на тази промяна в закона. Също така е пълен юридически синхрон ако изляза утре с двете си деца в центъра и гледам полуголи нещастници, които имат

кажа, извратеност. Така че искам това да ми бъде обяснено – как юридическият синхрон ще защити моите деца от тези типове?

(Реплики от ГЕРБ.) За всеки от нас е ясно, че така наречените „гей паради” са хомосексуална пропаганда и са отвратителна, противоестествена еманация на разврата и на ескалиращите претенции на тези хора. Тези психично болни хора, които днес искат да дефилират полуголи в центъра на София, утре ще искат да осиновяват деца, каквато порочна практика има в други места по света. Предполагам, че някои от Вас ще кажат – защо не, всеки има право да осиновява деца, според това. На тези псевдодемократи аз ще кажа: „А правата на децата? Те нямат ли право да живеят в нормални семейства?” Защото семейство с двама бащи или с две майки е всичко друго, но не и нормално. През 2010 г. професорът по социология Маркос Регнерус от Тексаския университет в Остин започва проучвания по темата „С какво се отличат какво се отличат пълнолетни младежи, израснали в семейства, в които родителите са от един пол?” До проучванията са допуснати всички заинтересовани учени, както и учени от Мичиганския университет. Който не знае, това са два изключително уважавани университета в Съединените щати и в света.

израснали в такива семейства, са по-мълчаливи и затворени. При някои от тях се наблюдават психологически травми и неосъщественост в живота. Световният опит ни учи, че уродливото явление, наречено „гей парад” е само първата стъпка към гей паради за деца, така да се каже фестивал на децата на хомосексуалисти и на децата-хомосексуалисти. Такива паради вече се провеждат и в напреднали в толерантно отношение страни в света, към които ни бутат криворазбраните евроатлантически ценности. Ние от Ние от Партия „Атака” сме за инкриминиране на тези паради на пошлостта, содомията и разврата. Смятаме, че това ерозира българското общество, традиционните български ценности и разбирането за нормално семейство и нормално общество. В заключение искам да цитирам становището на Българската православна църква по въпроса. Не съм запознат дали другите вероизповедания имат официално становище по въпроса, но предполагам, че то не се отличава съществено от това на Българската православна църква.

„Светият синод на Българската православна църква категорично се обявява против провеждането на такова шествие и демонстрация на обладани от греха човеци и групи хора, които бесовски ликуват, подбудени от ниски страсти и извратени чувства, което св.ап. Павел нарича „безплодни дела на тъмнината и противно на здравото учение”. Обществото ни има голяма потребност от здрави, силни и морални личности, които да изграждат новия живот върху нерушимата основа на вярата, молитвата и покаянието, достойнството, честта, християнската култура и морал. Светият синод призовава да бъде отменен този дързък парад, осъжда подобни беззаконни дела, в древността станали причина за гибелта на библейските градове Содом и Гомор. Отправям молитва към Господа за вразумление, покаяние и изправление на обладаните от греха хора”.

„Ще дойде време в последните времена, в което беззаконието ще бъде узаконено.” Не наближавайте това време, госпожи и господа демократи! Уважаеми колеги, има ли желаещи за реплики към това изказване? Няма. Има ли желаещи за други изказвания? Няма желаещи за изказвания и по двата законопроекта. На основание чл. 68 от Парламентарния правилник,

Постъпил е доклад от Комисията по правни въпроси. Нейният председател ще представи доклада. Заповядайте, господин Казак. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям Ви: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, внесен от Министерския съвет на 6 декември 2013 г. На свое заседание, проведено на 22 януари 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица,

които са положителни. Мотивите на законопроекта бяха представени от господин Илия Ангелов, заместник–министър. Във връзка с представеното от господин Сава Петров становище на прокуратурата, народните представители обърнаха внимание, че съдържащото се в него предложение за разширяване на приложното поле на специалната защита поражда необходимостта да се поиска и становище от Министерството на финансите, тъй като е свързано с осигуряване на допълнително финансиране на дейността. След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, без без „против и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, внесен от Министерския съвет на 6 декември 2013 г.” Благодаря Ви, господин Казак. Това беше докладът на Комисията по правни въпроси по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по този законопроект?

Има доклад от Комисията по правни въпроси. Очаквам той да бъде представен

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям Ви: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно: Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2013 г. На свое заседание, проведено на 4 декември 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2013 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: Сабрие Сапунджиева – заместник-министър на правосъдието, Диана Вакарелска – директор на дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти” и други. Мотивите на законопроекта бяха представени от заместник – министърa на правосъдието госпожа Сабрие Сапунджиева. Проектът предлага две групи изменения и допълнения: въвеждането на комплексното административно обслужване на гражданите, като се предлага законова дефиниция на това понятие и се възлага задължение на органите на администрацията да го въведат до 1 януари 2015 г., - уредба на ниво закон на възможността да се провеждат студентски стажове в администрацията. В обсъждането на проекта участие взеха народните представители Филип Попов, Емил Радев, Хамид Хамид, Екатерина Заякова, Снежина Маджарова, Явор Нотев и Четин Казак. В подкрепа на законопроекта те акцентираха, че това е логичната следваща стъпка в посока към улесняване на гражданите в ползването на административни услуги. Този ефект ще се постигне чрез премахването на задължението на гражданите да представят пред един административен орган документи, които се съхраняват при друг административен орган и чрез развиването на уредбата, свързана с предоставянето на електронни услуги. Народните представители поставиха въпроса дали и доколко администрацията има готовност – техническа и финансова, да приложи комплексното административно обслужване, тъй като законопроектът предвижда то да се въведе най-късно до 1 януари 2015 г. Представителите на вносителя увериха, че процесът на практика вече е стартиран чрез пилотно въвеждане на този вид обслужване в някои администрации на централно и на местно ниво. Според народните представители предложените изменения и допълнения за въвеждането на комплексното административно обслужване пораждат и необходимостта от обсъждане на допълнителни въпроси, свързани с него. От съществено значение за ефективността на тази дейност е дали и каква такса следва да се заплаща за обмена на информация между самите административни органи във връзка с обслужването на гражданите и дали следва да се предвиди специален състав на административно нарушение за неизпълнението на задълженията на административните органи по този обмен. Предвид изричното акцентиране в мотивите на законопроекта, че комплексното административно обслужване обхваща и дейността на лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, възниква и необходимостта от отразяване на тази особеност и в съдържанието на самия закон. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2013 г.”

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „На редовно заседание, проведено на 23 януари 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2013 г. В заседанието на комисията взеха участие господин Алеко Джилджов – държавен експерт в кабинета на заместник министър-председателя по икономическото развитие, госпожа Галя Иванова и госпожа Костадинка Караджова държавни експерти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на Националното сдружение на общините в Република България и на граждански организации. От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Алеко Джилджов. кодекс целят създаване на обща нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване. Предложена е легална дефиниция на понятието – комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. За извършване на комплексно административно обслужване се въвежда забрана към административните органи да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, както и задължение да ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство. По този начин ще се осигури по служебен път цялата необходима информация за предоставяне на исканата услуга. Предлаганите промени позволяват на една администрация да събира информация, принадлежаща на друга администрация, необходима за прилагането на услугата. Законопроектът предвижда възможност за избор на потребителя относно мястото, на което да получи услугата. Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. По този начин потребителите на услуги ще могат да комбинират различните форми на подаване на искането за издаване на индивидуален административен акт и за получаването му. С Преходните и заключителните разпоредби са предложени изменения в Закона за администрацията. Част от тях Административнопроцесуалния кодекс, като е предвидена възможността за създаване на единни центрове за предоставяне на информация и услуги на гражданите. Втората част от промените е свързана с регламентирането на провеждането на студентски стажове в държавната администрация. По този начин ще се даде възможност на студентите да придобият практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното им обучение. Освен като средство за реализиране на учебните планове, студентските стажове ще са и активен инструмент за подбор на подходящи кадри за системата на администрацията. Предвидено е Министерският съвет да уреди с наредба правилата за организирането и провеждането на стажовете. В хода на дискусията представителите на Националното сдружение на общините в Република България изразиха принципната подкрепа на общините за въвеждане на комплексното административно обслужване, като същевременно обърнаха внимание за необходимостта от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за техническо обезпечаване, подготовка и обучение на служителите в общинските администрации, както и осигуряване на достъп до регистрите на държавните структури. Народните представители, които взеха участие в обсъжданията, подкрепиха необходимостта от предложените промени. Споделени бяха притесненията на общините най-вече по отношение на необходимите средства за обезпечаване на дейността на общинските администрации. Направени бяха и предложения за поетапно въвеждане на комплексното административно обслужване. Представителите на вносителя отговориха на поставените от членовете на комисията въпроси относно финансовото и техническото осигуряване, готовността на централните администрации за направеното досега по реализацията на проект за въвеждане на комплексното административно обслужване, както и по направените предложения за необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби от законопроекта между двете гласувания. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гуцанов. Постъпил е още един доклад по разглеждания законопроект – докладът на Комисията по образованието и науката. Заповядайте, госпожо Добрева, да представите становището на Вашата комисия. Благодаря, уважаема госпожо председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47, внесен от Министерския съвет на 27 На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2014 г., Комисията по образованието и науката обсъди на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302-01-47, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2013 г. На заседанието присъства господин Алеко Джилджов – държавен експерт в дирекция „Модернизация на образованието” към Министерския съвет, който представи законопроекта и мотивите към него. От компетентността на Комисията по образованието и науката са промените, свързани с чл. 18 от Закона за администрацията, в който се урежда провеждането на стажове за студенти в държавната администрация. По законопроекта е постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България. В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно регламентиране на процедурата, по която един студент може да започне стаж в държавната администрация, за създаване на единни общи правила за прозрачно и организирано провеждане на стажовете. Беше посочен добрият пример от различни стажантски програми в различни министерства и регионални структури – Програмата „Българската мечта”. Беше поставен въпросът за проекта на наредба, в която да бъдат отразени всички възникнали въпроси и предложения, относно обхвата на студентите, крайните срокове за одобряване на кандидатите, списък на направленията и специалностите, по които ще се провежда стаж, участието на Министерството на образованието и науката и други изисквания. Въз основа на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: „за” – 17 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния

Благодаря Ви, уважаема госпожо Добрева. Уважаеми колеги, това бяха докладите на комисиите по разглеждания законопроект. Откривам дебатите. Има ли желаещи народни представители, които да се изкажат по законопроекта?

Заповядайте, господин Атанасов. Уважаеми колеги, вземам процедурата във връзка с точка Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите. Да я преместим за утре, четвъртък, и да бъде първа точка за разглеждане. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, има ли обратно процедурно предложение? Има ли възражение на пленарната зала по предложеното разместване на точките в седмичната програма? Няма. Приемам, че парламентарните групи са съгласни, което моля да отразите в предстоящото гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Рамадан Аталай.

С това исканата процедура е приета. Има промяна в парламентарната програма. След малко ще преминем направо към десета точка – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, а утре ще започнем с Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите. Такова беше искането на господин Аталай и беше подкрепено от пленарната зала. Сега да се върнем към разглеждания законопроект. Уважаеми колеги, има ли желаещи да се изкажат по Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс? Няма желаещи за изказвания. На основание чл. 68 от парламентарния правилник

Постъпили са няколко доклада на парламентарни комисии. Започваме с водещата Комисия

Благодаря, госпожо председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 4 декември 2013 Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 декември 2013 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 4 декември 2013 В работата на комисията взеха участие: от Министерството на земеделието и храните – господин Бюрхан Абазов, заместник-министър, госпожа Марияна Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности”, госпожа Диана Филева – юрисконсулт в същата дирекция, и господин господин Асен Сеньов – финансов съветник на министъра на земеделието и храните. От „Напоителни системи” ЕАД: господин Димитър Методиев – изпълнителен директор, госпожа Наталия Жабленска – финансов директор, господин Валентин Славов – главен инженер, и госпожа Ралица Димитрова – ръководител в отдел „Правен”. От името на вносителите законопроектът и мотивите към него беше представен от проф. Светла Бъчварова. Със законопроекта се предлага министърът на земеделието и храните да възлага чрез договор на „Напоителни системи” ЕАД задължението за извършване на обществената услуга – защита от вредното въздействие на водите, като за направените разходи, представляващи несправедлива финансова тежест, дружеството ще може да получава компенсация от държавния бюджет. Размерът на финансовата тежест ще се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет, а размерът на компенсацията от държавния бюджет не следва да надвишава размера на финансовата тежест и ще се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Заявлението за компенсиране и документите, необходими за изчисляването на компенсацията ще се подават в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Комисията като компетентен орган ще определя размера на компенсацията и в хода на бюджетната процедура ще представя решението си на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за следващата година. комисията са постъпили становища на Министерството на земеделието и храните и на „Напоителни системи” ЕАД в подкрепа на законопроекта, становища на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на регионалното развитие, в които няма принципни забележки, а по-скоро конкретни предложения за детайлизиране на параметрите. Освен това има становище от Министерството на финансите, в което се акцентира върху ангажимента на Министерството на земеделието и храните да подготви варианти за преобразуване на „Напоителни системи” позволяващи на новосъздадената структура да кандидатства за финансиране с европейски средства, както и да изготви проект на бюджет на новосъздадената структура за 2014 Всички народни представители бяха единодушни в подкрепата си за законопроекта. Беше припомнено, че към настоящия момент дейностите по защита от вредното въздействие на водите се извършват безвъзмездно от дружеството, без възможност за възвръщаемост на разходваните на разходваните средства и без компенсация с бюджетни средства. Това поставя дружеството в тежко финансово състояние, освен това води до невъзможност ефективно да бъдат осъществявани дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите – публична държавна собственост, което от своя страна създава сериозен риск за безопасността на населението. тази връзка, според народните представители, е крайно наложително да бъде дадена възможност за извършваните превантивни дейности дружеството да получава държавна подкрепа, без това да бъде счетено за нерегламентирана държавна помощ. В хода на дискусията беше акцентирано, че поради липса на капацитет и на средства за поддържане на съоръженията в експлоатационна годност обектите – общинска собственост, също са в критично състояние. Единодушно беше становището, че е необходимо основните отношения, свързани с управлението на водностопанската инфраструктура и с предоставянето на услуги да бъдат цялостно и систематично уредени с промяна в Закона за водите, която да позволи осъществяването на контрол върху техническото състояние и безопасността на всички язовири, да минимизира рисковете за икономиката и за здравето на хората, и да интегрира политиките на ведомствата, осъществяващи държавна политика в областта на водите и защитата при бедствия, като координира техните действия. Също единодушно обаче беше и становището, че предвид сложността на подобен дебат и необходимостта от предприемане на спешни мерки, които да предотвратят възникването на кризисни ситуации, предложените със законопроекта промени следва да бъдат подкрепени. По отношение на прилагането на предложените разпоредби и финансирането на превантивните дейности през 2014 г. в условията на вече приет държавен бюджет беше обяснено, че от Министерството на финансите са заявили готовност да предоставят необходимите средства, след приемането на законовото основание за това. В заключение и след проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 4 декември 2013 г.” Благодаря Ви, уважаема госпожо Фудулова. Предстои да чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове по разглеждания законопроект. Моля да представите становището

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще представя накратко становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 4 декември 2013 г. „Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите е да осигури възможност чрез държавния бюджет да се компенсира несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите от „Напоителни системи” ЕАД. С оглед компенсацията за обществената услуга да не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз в законопроекта са спазени разпоредбите на Решението на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. Съгласно чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предоставянето на държавни помощи под каквато и да било форма на определени предприятия е несъвместимо с вътрешния пазар. По силата на По силата на чл. 106, параграф 2 от същия договор обаче „Предприятията, които са натоварени с функцията да оказват услуги от общ икономически интерес се подчиняват на разпоредбите, съдържащи се в договорите, и в частност на правилата на конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не препятства юридически или фактически изпълнението на специфичните задачи, които са им възложени”. Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз определя условията, при които този вид държавна помощ за оказване на услуги от общ икономически интерес е съвместима с вътрешния пазар и е изключена и е изключена от изискването за предварително уведомяване, посочено в чл.108, параграф 3 от договора. За целта е необходимо извършването на услугата от общ икономически интерес да се възложи на съответното предприятие чрез един или повече актове, чиято форма се определя от всяка държава членка. В тази връзка законопроектът предвижда задължението за извършване на обществената услуга – защита от вредното въздействие на водите, да се възложи на „Напоителни системи” ЕАД чрез договор от министъра на земеделието и храните. Законопроектът предвижда Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет да бъде компетентният орган за определяне размера на компенсацията. В хода на бюджетната процедура тя ще представя решението си на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията за включване на размера на компенсацията в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за следващата година. Във връзка с това, че Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. в чл. 6 предвижда държавите членки да гарантират, че компенсацията отговаря на изискванията и да извършват редовни проверки или да осигуряват тяхното извършване най-малко на всеки три години през периода на възлагане и в края на този период, би било целесъобразно преди второто четене в законопроекта или с друг нормативен акт да се определи органът, който ще изпълнява това задължение. Съгласно чл. 2, ал. 3 Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. се прилага, когато срокът, за който се възлага услугата от общ икономически интерес, не надвишава 10 години. От този принцип има изключение и срокът може на надвишава 10 години, когато от доставчика на услуги се изискват значителни инвестиции, които трябва да бъдат амортизирани през по-дълъг период от време в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти. Този въпрос е целесъобразно за бъде разгледан от водещата комисия и да намери отражение при подготовката на законопроекта за второ четене. На основа на горното може да се направи изводът, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите е съобразен с европейските норми за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага 16 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 4 декември 2013 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Караджова. Колеги, чухте докладите на парламентарните комисии по разглеждания законопроект.

Екатерина Заякова, Маргарита Стоилова, Сияна Фудулова, Методи Теохаров и Спас Панчев. Заповядайте, госпожо Стоилова, да представите уважаеми колеги, ще Ви представя мотивите на вносителите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите с оглед изключително значимите обществени функции на „Напоителни системи” ЕАД за предпазване от вредното въздействие на водите и необходимостта от осигуряване на справедлива компенсация за извършените разходи в обществен интерес. Дружеството има за предмет на дейност стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране, както и научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд. Освен това е единствената структура, която осигурява защитата на населението от вредното въздействие на водите, извън границите на населените места. Дейностите по стопанисването, поддръжката, експлоатацията, опазването и мониторинга на водностопанските системи и съоръжения за предпазване от вреденото въздействие на водите – публична държавна собственост, се възлагат на „Напоителни системи” ЕАД със заповед на министъра на земеделието и храните по отношение на: предпазни диги на река Дунав – 256,362

поддръжката на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите се е осъществявала с бюджетни средства. Тъй като дейността е в обществена полза, последващо поддържане на системите и съоръженията от страна на търговското дружество, което ги стопанисва, са за негова сметка, без възможност за възвръщаемост на разходите и без компенсация с бюджетни средства, което води до неговото неблагоприятно финансово състояние в настоящия момент и създава риск за неговата ефективност. Съгласно чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз предоставянето на държавни помощи под каквато и да била форма на определи предприятия е несъвместимо с вътрешния пазар. По силата на чл. 106, параграф 2 от същия договор обаче предприятията, които са натоварени с функцията да оказват услуги от общ икономически интерес, се подчиняват на разпоредбите, съдържащи се в договорите и в частност на правилата на конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не препятства препятства юридически или фактически изпълнението на специфичните задачи, които са им възложени. Решение на комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, определя условията, при които този вид държавна помощ е съвместима с вътрешния пазар и е изключена от изискването за уведомяване, посочено в чл. 108, параграф 3 от договора. За целта е необходимо извършването на услугата от общ икономически интерес да се възложи на съответното предприятие чрез един или повече актове, чиято форма може да се определя от всяка държава членка. В тази връзка законопроектът предвижда задължението за извършване на обществената услуга – защита от вредното въздействие на водите, да се възлага на „Напоителни системи” ЕАД чрез договор от министъра на земеделието и храните. Освен това размерът на компенсацията не следва да надвишава това, което е необходимо за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията за обществена услуга, включително разумна печалба. Параметрите, на базата на които се изчислява компенсацията за обществена услуга, трябва да бъдат установени предварително по обективен и прозрачен начин. Тези условия се изпълняват с разпоредбата, с която се предвижда размерът на несправедливата финансова тежест да се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет. Законопроектът предвижда още заявлението за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите и всички необходими документи документи за изчисляване на компенсацията да се продават в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Комисията като компетентен орган ще определя размера на компенсацията и в хода на бюджетната процедура ще представя решението си на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията в Законопроекта за Държавния бюджет бюджет на Република България за следващата година.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Представям становището на Парламентарната група на ГЕРБ относно представения Законопроект, № 354-01-90, внесен от група народни представители

включително частта за отрасъл „Земеделие” и управлението на защитата от вредното въздействие на водите. Тази стратегия беше подкрепена от всички политически сили, представени в Народното събрание, включително и от сега управляващите – колегите от предходния мандат

в тази „Водна стратегия”. Отрасъл „Хидромелиорация”: „Дружествата, които към момента експлоатират и поддържат инфраструктурата в отрасъл ”Хидромелиорации”, са държавните търговски дружества към Министерството на земеделието и храните: „Напоителни системи” ЕАД, „ЗемИнвест” и „Хидромелиорация” – ЕАД, Севлиево. След прехвърляне на водностопанските съоръжения и системи като публична държавна собственост, които сега са в активите на горепосочените дружества,

на земеделието и храните, включително чрез европейски програми, за да развие капацитет, който да подпомогне подобряването на мениджърските умения, широко въвеждане на информационните технологии в процеса на управление на системите и съоръженията, които експлоатира, участие в изграждане на инфраструктурни проекти, включително и финансирани от Евросъюза. За да предостави услуги този водностопански отрасъл, операторът следва да защити цени на услугите пред ДКЕВР. Операторът ще осъществява дейността си на основата на сключен договор с Министерството на земеделието и храните. Договорът ще регламентира дългосрочни цели на оператора, права и задължения както на оператора, така и на храните ще утвърждава и годишна програма на оператора.” За отрасъл „Защита от вредното въздействие на водите”: „По право оператор на всички съоръжения на защита от вредното въздействие на водите както и за осъществяване на дейности по поддръжка на проводимостта на речните легла извън населените места ще бъде операторът на публичните държавни

Операторът ще има възможност за участие в обявени обществени поръчки от общините за текущо поддържане и мониторинг на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, както и осъществяване на дейности по поддръжка на проводимостта на речните легла.

казано дотук по приетата консенсусно от всички политически сили, включително и от този Парламент „Водна стратегия” виждаме, че предложените ни промени не са отражение на приетата „Водна стратегия” и на практика не представляват законодателния акт, който консенсусно сме решили да приемем за реформа в този сектор. Представеният ни законопроект на практика представлява пакет от временни мерки, решаващи недостига на финансирането в системата на „Напоителни системи”. На практика тези временни мерки са решение на временните проблеми относно финансирането, но не и законодателен акт, който прави реформата така, както консенсусно сме го решили в предното Народно събрание. Искам само да отбележа, че в Комисията по земеделието и храните, когато сме имали изслушване на политическия кабинет и на министъра, когато приемахме, включително и този законопроект и го подкрепихме, политическият кабинет обяви, че в най-скоро време ще бъде представен законопроектът, който реформира сектора, както всички консенсусно сме приели тази „Водна стратегия”. Такъв законопроект все още не е подложен на обществено обсъждане от заинтересованите страни съгласно Закона за нормативните актове. Смятам, че като народни представители, включително и колегите от управляващото мнозинство, трябва да настояват пред политическия кабинет това, което беше обявено, което всички сме приели в тази „Водна стратегия” да бъде реализирано и да се подложи на дебат основен законодателен акт, който решава генерално и принципно проблемите в този сектор. временни мерки и начинът, по който са предложени, считам, че е уместен и ще дадат решение на проблемите относно финансирането на дейностите по превенция от вредното въздействие на водите. По отношение на конкретните текстове, които наистина смятам, че са разписани съгласно всички изисквания, включително и на европейското законодателство, имаме само някои бележки: по отношение на § 4, ал. 7, където ще предложим допълнение с цел яснота относно ангажираните министерства и отговорностите между тях и инициаторите; по отношение на §

Независимо от това, че предложеният ни законопроект не отразява приетата консенсусно „Водна стратегия” и не е законодателният акт, който очакваме за сектора като основополагащ, Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи предложения законопроект, тъй като той решава много наболели проблеми много наболели проблеми относно финансирането на „Напоителни системи”, за чието решаване, по наша информация, за финансирането на заплатите на служителите от „Напоителни системи” се извършват финансови нарушения, включително и нарушения на други закони от сектори, където има свободен паричен ресурс, който не е инвестиран, да се пренасочва към „Напоителни системи”, което е много вредно. Както знаем, нито една неефективна система не е заработила ефективно чрез наливане на пари, напротив.

Госпожо председател, уважаеми колеги, всъщност искам да благодаря за конструктивния диалог, който беше проведен в Комисията по земеделие и храни по отношение на предложения законопроект. Вярно е, че тези предложения, които се правят в комисията, са необходими, за да може финансово „Напоителни системи” да бъде стабилизирано. Но факт е, че през 2011 г. държавата се е оттеглила от тези важни функции и финансиране, които е трябвало да осъществява. В резултат на това срещите, които имахме в комисията, дебатите, които се водиха, показаха, че „Напоителни системи” на практика не може да финансира не само основни дейности, но и заплащането на работните заплати. Съгласни сме и със становището на Министерството на финансите, което Вие под някаква форма също отразихте, че все пак е необходима цялостна стратегия за преструктуриране на „Напоителни системи”, за да могат да изпълняват функциите по превенция, а също така и да участват пълноценно в програмите, които дават възможност да се финансира хидромелиорацията. Ние ще настояваме да изслушаме в комисията и в най-скоро време да ни се предложи такава стратегия, защото в противен случай наистина държавата може да осигурява финансов ресурс, но ако няма мотивация, ако няма възможност хидромелиорациите да бъдат приоритетни и за следващия програмен период и да бъдат финансирани, това ще бъде една неефективна дейност, която и държавата ще направи необходимото да коригира в своите действия. По-скоро не е реплика, но наистина в краткото време ми се струва, че това беше единствено възможният вариант да се реагира на тежката ситуация, в която се намира „Напоителни системи” към настоящия момент, и в момента пак има проблеми с работните заплати. Благодаря.

казахте, като включително една от причините извън всичко, което изброих като основание за приемането на Водната стратегия в миналия Парламент от всички парламентарно представени групи, беше и това, че начинът, по който държавата финансираше тези дейности, щеше да се счете за държавна помощ. Един от мотивите да подкрепим предложения от Вас законопроект е и за това, че начинът, по който сега ще се прави финансирането, е направено по всички изисквания, така че да не нарушаваме някакви регламенти, които биха третирали това финансиране като държавна помощ. В никакъв случай не можем да говорим за оттегляне в смисъла като държавна политика. Второто, което бих добавила, да, ние подкрепяме законопроекта и за това, че всичко трябва да бъде синхронизирано и със задълженията ни като член на Европейския съюз. Знаем, че проблемът е наболял, включително в момента начинът, по който се финансират и дейностите, и най-вече заплатите на работещите в „Напоителни системи”, като се превеждат пари от държавните горски предприятия, които на практика са за съвсем други цели, също не е много правилно, даже изобщо, да не говорим, че нарушава други разпоредби. наистина мерките са временни, но са необходими, за да нямаме нарушения на законите и дори на този, който е министър, пък бил той и от нашия основен политически опонент. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се изкажат?

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!

Тя е в трудна ситуация от 2011 г., даже се задълбочиха нещата, но в тази система бившият министър, който, за радост, вероятно и на колегите от ГЕРБ вече не е в тяхната партия, направи много бели в тази система

просто не може да продължава една система, от която се очаква от приходите от напояване да влизат пари, с които да се плащат заплати и да се поддържат системи, които вредят, примерно от обилни валежи, снеготопене и така нататък, от брегоукрепване, отводняване и тъй нататък. Просто нещо необходимо, нещо свързано наистина с бедствията и авариите, които освен „Напоителни системи” нямаше кой друг да го решава, беше оставено на самотек. Казвам го с дълбоко съжаление. В момента ние се явяваме долу-горе като на пожар, за да възстановим донякъде този потенциал, който ни е необходим, но той е жизнено необходим на държавата, за да могат просто да продължат да съществуват тази институция и по места звената й. Радвам й. Радвам се, че наистина всички в залата подкрепят този законопроект. Вярно е и това, че генерално въпросът не се решава, но мисля, че в комисията, когато разглеждахме законопроекта, заместник-министър Абазов открехна вратата и каза какво ще се случи. То е в посока, в която говори тук и госпожа Танева. Убеден съм, ако още 2010-2011 г. бяха предприети стъпки в тази посока, в която ние поемаме, защото това е една малка крачка напред за стабилизиране на системата, аз съм убеден, че вече щеше да има резултати от тези първи стъпки. Пак Пак казвам, това е изключително важно за всички. Тук няма политика. В смисъл, необходима е политика, но на всички нас към системата тя да бъде балансирана и да върши това, което наистина е необходимо. Намери се начинът това да не се счита държавна помощ, но аз все мисля, че можеше да бъде открит още тогава, когато говорехме за Водната стратегия, още тогава, когато държавата буквално се оттегли и пусна по инерция тази огромна система, а не да се копаят тръби и да се разрушават помпени станции с изричната заповед на министър Найденов – няколко пъти спирана и няколко пъти пускана, която не доведе до нищо хубаво, но не доведе и до това осъзнато удовлетворение, че в системата се случва нещо добро. Казвам го с много горчивина и мисля, че с този законопроект правим първата крачка напред в правилната посока. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Атанасов. Има ли желаещи за реплики към изказването на господин Пенко Атанасов?

Няма. Закривам дебатите по първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. На основание чл. 68 от парламентарния правилник насрочвам гласуване за утре, 30 януари 2014 в началото на пленарното заседание. Предстои да преминем към следващата точка от седмичната програма, а именно Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване. Законопроектът е на второ четене. Не виждам достатъчно народни представители в пленарната зала. Впрочем до момента бяха обсъдени на първо гласуване законопроекта и два проекта за решения. Мисля, че е достатъчно за днешния пленарен ден. Прекратявам пленарното заседание.